Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Izvješće o radu Hrvatskog fonda za privatizaciju za razdoblje od 1. Siječnja do 31. Prosinca 2010. Godine, Podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju. Nadzorni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju podnio je ovo Izvješće na temelju članka 8. Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Raspravu su proveli Odbori za financije i državni proračun i Odbor za gospodarstvo. Predsjednik Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kada je 9. Srpnja 2010. Godine prošle godine, ovaj Sabor imenovao Nadzorni odbor kolega Linić iz SDP-a je kazao da časti večerom da ako nadzorni odbor se sastane, a da dvije plaća ako nadzorni odbor podnese izvješće. Meni je žao što ga danas nema jer sam mislio da pola da pola vremena o izvješću govori moj zamjenik kolega Linić, a pola ja. Ali morat ću sam. Dakle, ovo je nakon 13 godina prvo izvješće Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju o radu Hrvatskog fonda za privatizaciju. Prvo nakon 13 godina i zadnje. Zadnje zato što je Zakon o upravljanju državnom imovinom formirana Agencija za upravljanje državnom imovinom i time po novom zakonu nema više Državne agencije za upravljanje državnom imovinom. Mislim da je čak trebalo zadržati nadzorni odbor ispred Hrvatskog sabora i u Agenciji za upravljanje državnom imovinom, jer ovaj nadzorni odbor je odradio ogroman, ogroman posao, vrlo stručan i nadasve profesionalan posao. Naglasio bih da bez obzira na različitost stranačku ili nezavisnih članova nadzornog odbora, sve odluke nadzornog odbora su bile jednoglasne. Zašto? Zato što je obuhvaćeno samo ono što je u djelokrugu rada nadzornog odbora i što je profesionalan odnos bio prema radu nadzornog odbora. Ovo izvješće sadržava velik broj relevantnih odgovarajućih podataka koje do sada nitko nije mogao vidjeti na jednom mjestu. Ovo je jedan vrlo vrijedan prikaz koji odražava stvarno i objektivno stanje u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Mi se nismo mogli upuštati u ocjenu zakonitosti rada iako je to zakonom predviđeno, zato što nismo imali vremena za to. Mi smo djelovali nekoliko mjeseci i u tih nekoliko mjeseci održali nekoliko sjednica i sastavili ovo vrijedno izvješće koje ovoga puta podnosimo Hrvatskom saboru. Mi smo učinili ono što smo mogli, razmatrali godišnje izvješće. Financijski plan, što nam je zakonska bila obveza prihvatiti financijski plan nismo mogli jer je financijski plan bio donesen prije nego što smo imenovani. Dakle, u granicama ograničenog vremena mi smo činili i optimum i maksimum. Ovo izvješće upućuje na ogroman ekonomski potencijal Hrvatskog fonda za privatizaciju i na mogućnosti da ako se tim potencijalom iznađe optimalan model upravljanja tih potencijalom da taj potencijal može biti generator gospodarskog rasta u RH, ali treba ali treba iznaći optimalan model. On još uvijek nije iznađen. On može biti ovo izvješće može biti uporište za mnoge buduće važne odluke, jer sadrži veliki broj relevantnih korisnih i vrlo poučnih podataka. Ono sadrži informaciju od financijskog poslovanja u 2010., o obvezama Hrvatskog fonda za privatizaciju, o odobrenim kratkoročnim zajmovima, o potraživanjima, o upravljanju dionicama i poslovnim udjelima, o prodaji dionica i poslovnih udjela, o poslovanju sektora nekretnina sve do u detalje se iz ovog izvješća može saznati ali i izvući određene zaključke. Isto tako posebno je istaknuto poslovanje sektora pravnih poslova Hrvatskog fonda za privatizaciju. Dati je pregled svih kratkoročnih pozajmica Hrvatskog fonda za privatizaciju od '97. godine do danas. Ti podaci nažalost ne ohrabruju. Ukupno je Hrvatski fond za privatizaciju odobrio milijardu 583 milijuna 31 tisuću 630 kuna kratkoročnih pozajmica, a samo 10 firmi dobilo je skoro milijardu kuna. Povrat tih sredstava je skoro pa nemoguć, naplaćeno je negdje oko 300 milijuna kuna, a ostalo teško će biti naplativo. Nije problem taj što je Hrvatski fond za privatizaciju se zaduživao kod poslovnih banaka da bi davao pozajmice poduzećima trgovačkim u poteškoćama i mnoge pozitivne posljedice su iz toga rezultirale. Ali isto tako nije se iznalazio optimalan model, nisu se simulirale situacije, nisu se analizirale detaljno detaljno stanje u tim tvrtkama kojima se daju te pozajmice, nisu se restrukturirale jer sa pozajmicama su trebale ići plan restrukturiranja od poslovnog restrukturiranja do kadrovskog restrukturiranja do novih poslovnih planova. Nažalost, direktori su ostali isti, problemi su ostajali isti, a samo su dobijali novce koje su potrošili, tako da stanje kod onih koji su dobivali pozajmice nakon 7, 8 ili 2 godine ili isto ili još gore i efekat od toga nije bio ništa drugi nego samo odgođen problem na nekoliko godina, ali problem koji je veći prije nego nekoliko godina. Dakle, rješavalo se ad hoc a ne sustavnim pristupom. I naravno da iz toga onda i dođe do određenih poteškoća. Što se tiče troškova Hrvatskog fonda za privatizaciju uočljivo je da su veliki troškovi bili kamatni rashodi, jer su se podizali komercijalni krediti od komercijalnih banaka sa visokim kamatnim stopama, da su bili visoki troškovi intelektualnih usluga, nekoliko milijuna kuna. Dobro je da su smanjeni troškovi rashoda za zaposlenike, ali iz tih smanjenih plaća je proizišlo na nekoliko desetaka tužbi sa još većom štetom nego što su koristi od smanjenih plaća. I pitanje je, jeli se time postiglo očekivani očekivani pozitivni ili neočekivani negativni učinak. Dakle, Hrvatski fond za privatizaciju je sa 31.3. prestao sa radom, nadzorni odbor je time završio svoju misiju i to prvi nakon 13 godina, prvo izvješće, s tim da moram istaknuti da prethodni nadzorni odbori nisu se uopće sastajali, da je jedan nadzorni odbor u jednom mandatu se samo jedanput sastao, konstituirao i nije ni o čemu odlučivao. Ali evo ovo će biti jedan trajni dokument o stvarnom stanju u Hrvatskom fondu za privatizaciju, upućuje na štošta toga i zahtijeva promjenu modela upravljanja državnom imovinom i upućuje na ogroman, ogroman ekonomski potencijal nedovoljno iskorišten kad je u pitanju državna imovina. Isto tako, u radu Nadzornog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju ne bi bilo ovako kvalitetno izvješće da nismo imali izvanrednu suradnju sa svim stručnim službama u Hrvatskom fondu za privatizaciju i moram istaknuti da Hrvatski fond za privatizaciju ima dovoljno stručnih i osposobljenih ljudi i mislim nedovoljno iskorištenih i da pad rashoda za usavršavanje i doškolovanje tih zaposlenika nije dobar putokaz nego da ih treba još više usavršavati. Najzad, za to ne bi trebalo štediti u desecima tisuća kuna jer ima tamo vrlo, vrlo vrijednih ljudi koji dugo godina profesionalno rade svoj posao. Ali ključne, strateške odluke o upravljanju državnom imovinom zahtijevaju sustavnu analizu simuliranjem modela i očekivane rezultate, ali isto tako i promjenu onih koji godinama upravljaju trgovačkim društvima u vlasništvu države na neučinkovit i neracionalan način. Hvala lijepa. Hvala. Izvjestitelji odbora, financije i državni proračun, gospodarstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-HSU-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. U izvješću Nadzornoga odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju u točki 1.1. navodi se koje dužnosti ima Nadzorni odbor pa piše, da citiram: "Sukladno Zakonu o Hrvatskom fondu za privatizaciju Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada, razmatra financijski plan, godišnje izvješće o poslovanju kao i završni račun Hrvatskog fonda za privatizaciju. Istodobno Nadzorni odbor nadzire ostvarivanje plana sredstava potrebnih za rad, obavlja nadzor nad uporabom materijalno-financijskih sredstava te kontrolira i utvrđuje je li poslovanje HFP-a vođeno uredno i sukladno propisima. Isto tako, sukladno Zakonu o HFP-u Nadzorni odbor je dužan Hrvatskom saboru jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu." Međutim, Nadzorni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju od 1998. godine, dakle u punih ovih 13 godina nije Hrvatskom saboru podnosio izvješće o svome radu. Tako da možemo reći da je posljednje izvješće bilo podneseno još 1998. godine i to za '97. godinu. Od tada se Nadzorni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju zapravo nije redovito niti sastajao i održavao sjednice, a od rujna 2004. do kraja 2007. godine Nadzorni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju uopće se nije sastajao. Od siječnja 2008. do srpnja 2010. nije bio niti imenovan. Kako komentirati ove činjenice? Prije svega da Nadzorni odbor nije vršio svoju osnovnu funkciju i da je na taj način čak 13 godina sustavno kršio zakon. Vlada Republike Hrvatske je također kršila taj zakon jer je propustila dvije godine za redom, od 2008. do 2010. podnijeti Saboru prijedlog za imenovanja novih članova Nadzornoga odbora. Ovdje je očito da institucije i odgovorne osobe koje predlažu zakone te iste zakone ne poštuju. Dakle, ovdje se radi o neodgovornosti i kršenju zakonskih propisa na najvišoj mogućoj razini. Nadalje, pogledajmo neke detalje iz izvješća. Primjerice prihodi Hrvatskog fonda za privatizaciju koji kazuju da je fond planirao prihode u 2010. godini u iznosu od 190 milijuna 782

što predstavlja ostvarenje plana nešto više od 85%, dakle podbačaj gotovo 15%. Za stručno usavršavanje radnika fond je u 2010. godini imao trošak od 15 tisuća što je 67,7% manje od planiranog odnosno u odnosu na 2009. godinu kad su ti troškovi iznosili gotovo 49 A s druge strane, za intelektualne i osobne usluge Hrvatski fond za privatizaciju je u 2010. godini imao rashode u iznosu od 3 milijuna 721 tisuću 453 kune. Rashodi za ostale usluge što su zanatsko-servisne, natječaji i slično povećani u 2010. godini na milijun Državna revizija je svojim uvidom u poslovanje fonda utvrdila da sa nekim vanjskim suradnicima fond uopće nije imao zaključen ugovor, a isplaćivao im je naknadu, a da u nekim slučajevima čak nije bio niti ovjeren račun na osnovu kojega je fond isplatio uslugu. To je vidljivo iz izvješća Državne revizije za 2009. godinu. Ukupni rashodi za radnike fonda iznosila su u 2010. godini 32 milijuna uz bruto plaće radnika koje su iznosile 31 milijun Bilo je otpremnina, nagrada, pomoći od 606 tisuća kuna. Smanjeni su dakle ukupni rashodi u odnosu na 2009. godinu za gotovo 950 tisuća što je smanjenje od gotovo 3%. Međutim, ovaj podatak nije točan iz razloga što je 2010. godine desetak zaposlenika fonda otišlo u mirovinu i time je sukladno ugovoru o radu kakav je fond sklopio 2004. godine sa zaposlenicima bio dužan istima isplatiti otpremnine ali im nije isplatio otpremninu. Da je isplatio ovi bi podaci bili korektni i točni. Što znači da se može očekivati da će se ovaj iznos rashoda u budućem razdoblju povećati za desetke milijuna štete, a naročito zbog visokih troškova sporova i kamata. Šteta je tim veća što je fond mogao izbjeći ovako visoke troškove da je zaposlenicima izmijenio ugovore na što bi oni i tako pristali. No, nitko od odgovornih od predsjednika Fonda upravnog odbora i nadzornog odbora nije reagirao. Svi su znali da postoji ovaj problem. Odobreni kratkoročni zajmovi HFP-a točki 2.26 citiram: "Trgovačka društva kojima Hrvatski fond za privatizaciju odobrava kratkoročne zajmove u pravilu ih ne vraćaju." Odobravanje kratkoročnih zajmova trgovačkim društvima može se smatrati ekonomski opravdanim samo u slučajevima kada se radi o premošćivanju nelikvidnosti. Praksa odobravanja kratkoročnih zajmova trgovačkim društvima za plaće radnicima pokazala se nesvrsishodno. Uočen je nedostatak potrebne razine odgovornosti uprava i nadzornih odbora trgovačkih društava kojima fond odobrava kratkoročne zajmove ali i nedostak jasnih i poslovnih strategija, izostanak jasne poslovne politike, jasnih poslovnih ciljeva i planova. Istodobno često su se u trgovačkim društvima donosile neracionalne, ekonomski neopravdane poslovne odluke. Sve govori za sebe. Ukupno isplaćenog iznosa kratkoročnih zajmova od milijardu HFP je naplatio 331 milijun 813 tisuća i to samo glavnicu, a milijardu i 228 milijuna prijavljeno je u stečajnu masu što se odnosi na dugove po glavnici i kamatama. Dakle, iz ovih je brojki potpuno razvidno kako su bile nesvrsishodne pozajmice, pa je onda pitanje svih pitanja zašto su uopće odobravane i isplaćivane. Navodi se također nedostatak odgovornost uprava i nadzornih odbora trgovačkih društava. treba spomenuti i nedostatak odgovornosti odgovornih ljudi u fondu, te Upravnog odbora fonda koji je donosio štetne odluke, a Nadzorni odbor ih zapravo uopće nije nadzirao. Također u izvješću Državnog ureda za reviziju za 2009. godinu upozorava se fond na nezakonito postupanje gdje piše doslovno: "Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja upozorava fond da se ovdje radi o nezakonitim potporama te je fond u buduće zatražiti od agencije naknadno odobrenje danih potpora u skladu sa Zakonom o državnim potporama. Dakle, činjenica je da su pozajmice davane i nekim već privatiziranim društvima, a iz toga je evidentno koliko je politika pozajmica bila potpuno nesvrsishodna jer su se sredstva mogla utrošiti za otvaranje novih radnih mjesta i ponovno zapošljavanje. Ali ne, dodatno i ponovno je kršen zakon. Ako pogledamo strukturu društava kojima su isplaćene pozajmice vidimo da su to društva koja su pred stečajem ili su već u stečaju. Na primjer Jadran d.d., Crikvenica, Željezara Split d.d., Kaštel Sućurac, zatim Croatia line d.d. iz Rijeke, Dalmacija vino d.d. iz Splita čime je samo produžavana agonija tih firmi. Što se dividendi trgovačkih društava čijim dionicama i poslovnim udjelima fond upravlja u 2010. godini tiče kaže izvješće da je fondu u 2010. godini na račun uplaćen iznos od 10 milijuna 255 tisuća 909 kuna i 41 lipu po osnovi dividenda. navedeni iznos nije dividenda trgovačkih društava za 2010. već je to uplata na račun HFP-a po osnovi dividende koja je uplaćivana za 2010. godinu ali i ranije godine kao i iznosi koje je fond stekao ovrhom za neisplaćene dividende trgovačkih društava iz Kad se gledaju visine uplata po dividendama ova u 2010. bila je najniža po toj osnovi od osnutka fonda ne računajući naravno '93. godinu, još uvijek ratnu kad je fond osnovan i kad je ukupna uplata po osnovi dividenda iznosila nešto manje od 4 milijuna kuna. Ako je odredbama članka 223. Zakona o trgovačkim društvima određeno da dioničari stječu prema društvu tražbine na isplatu dividende istekom dana kada je zaključena glavna skupština, a najkasnije 30 dana nakon iste zanima nas je li Pastor d.d. Zagreb vlasništvo sadašnjega potpredsjednika Vlade konačno isplatio fondu oko 500000 kuna dividende koje već godinama duguje Hrvatskom fondu za privatizaciju. Nadalje, zanimljivo je vidjeti i nagodbu između Hrvatskog fonda za privatizaciju i SN holdinga. U srpnju 2010. HFP je pripremio i nakon odluke Vlade Republike Hrvatske potpisao sporazum sa SN holdingom kojim su riješeni svi sporovi između fonda i SN holdinga, a koji su proizašli iz kuponske privatizacije. Navedenim sporazumom fond je prenio 165941 dionicu Liburnia riviera hoteli što čini 54,83% temeljnoga kapitala toga društva. Na SN holding, dakle je prenio te se obvezao isplatiti 162 milijuna 105 tisuća 182 kune i 24 lipe trgovačkom društvu SN holding, a SN holding se obvezao odreći i obustaviti sve postupke koje je pokrenuo protiv fonda. Svrha kuponske privatizacije. Bilo je zapravo obeštećenje stradalnika Domovinskog rata. Ovaj cilj je zapravo, to se vidi iz ovoga slučaja potpuno promašen. Stradalnici su izmanipulirani, šteta nanešena i stradalnicima i proračunu. Što se tiče zaključka ovoga Izvješća kaže se u njemu da je ovo prvo izvješće od '98. godine ali i posljednje obzirom da od 1. travnja 2011. godine Hrvatski fond za privatizaciju prestaje s radom. Sa istim danom s radom započinje Agencija za upravljanje državnom imovinom. Može li biti sramotniji zaključak od ovoga? Dakle, od '98. godine do danas ovo je prvo i jedino izvješće jedne od najvažnijih institucija koja je dugoročno oblikovala razvoj Republike Hrvatske i proces proces privatizacije izravno kreirala i usmjeravala naš, od čega će Republika Hrvatska imati štete ili koristi desetljećima. Navodi se također da je Zakonom o upravljanju državnom imovinom se uspostavio primjereni pravni institucionalni nadzorni okvir za učinkovitije i odgovornije upravljanje državnom imovinom, cjelovitije i pravilnije evidentiranje državne imovine te razvidniji i efikasniji sustav upravljanja državnom imovinom. Ne pamtim ni jedan jedini dokumenat u kojemu Vlada ovako otvoreno praktički kritizira samu sebe, jer se ovim navodom priznaje da upravljanja imovinom nije ni bilo, ili da nije bilo učinkovito. Hoće li se preimenovanjem ovoga instituta, odnosno institucije fonda u agenciju i novom reorganizacijom koja nota bene još nije ni napravljena promijeniti taj način upravljanja ili neupravljanja ukoliko ne promijenimo i ljude koji su odgovorni za taj postupak? Mi u klubu Hrvatske narodne stranke i HSU-a sumnjamo, i sa velikim razočarenjem komentiramo ovakvo izvješće nakon 1998. godine kako i samo kaže prvo i jedino. Možda da nije donesena odluka o ukidanju fonda, ne bi ga nikad ni vidjeli. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin Goran Marić. Izvolite. Kolega Beus nije točno da ne bismo vidjeli ovo izvješće da nije bilo odluke o osnivanju, o ukidanju fonda jer je nadzorni odbor imenovan prije odluke o ukidanju fonda.

jer kažete tu nisu uključeni rashodi za otpremnine. Treba poznavati računovodstvene standarde i računovodstvenu politiku, pa biste onda znali točno nisu tu predviđene bile ali ne mogu ni biti, one će biti uključene ako do njih dođe na temelju sudskih tužbi ili nagodbom, a onda će biti izvanredni rashodi, ali ovaj podatak je točan, i on je računovodstveno točan. A upravni odbor, nadzorni odbor nije točno da nije intervenirao, nego je dva puta pisanim putem upućivao upravnom odboru zamolbu da preispita odluke o smanjenju plaća radnicima jer je upozoravao na to da će doći do visokih šteta i naknada iako ugovori o radu imali su nekih neprihvatljivih uvjeta, ali radnicima se nije smjela smanjivati plaća, to je bilo neracionalna odluka, i takav je stav nadzorni odbor uvijek imao jednoglasan stav po tom pitanju. Dakle niste točno kazali. Hvala lijepa. jer prema Zakonu o stečaju točno se zna kakvo je financijsko poslovanje …/Govornik se ne razumije./… Druga stvar, dobro da ste danas javno rekli da ste protiv toga da nekoliko stotina radnika Dalmacijavina i drugih su uz pomoć Vlade dobili plaću, razumije./… da problem Dalmacijavina je počeo u vrijeme koalicijske vlade, prema tome to nije problem jedne vlade, no vrlo interesantno da u svom ovako vrlo vehementnom govoru niste spomenuli tzv. prava s kojima se plaćala obnova od 2000. do 2003., pa bi vrlo interesantno vidjeti tko je temeljem kupnje tih prava došao do određenih dionica.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Šteta je da danas pred glasovanje i u ovoj nekakvoj vremenskoj stisci razgovaramo i raspravljamo o izvješću, o tako važnoj materiji kao što je izvješće o radu Hrvatskog fonda za privatizaciju, doduše za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine. Ali ovaj sad više nepostojeći Hrvatski fond za privatizaciju zaslužuje raspravu i i u svezi svoga rada ranijih godina, zato i hvala gospodinu Mariću što je napokon nakon koliko 13 godina ne znam, napokon učinjen uložio napore, trud, znanje da napravi izvješće barem za 2010. godinu o kojoj zapravo i nakon toga i prestaje rad Hrvatskog fonda za privatizaciju, a počinje raditi Agencija AUDI za upravljanje državnom imovinom. Svima je poznato koliko je afera gotovo rekao bih kriminalnih afera vezano, koliko je kriminalnih radnji vezano uz rad Hrvatskog fonda za privatizaciju. Ne bi cjelodnevna rasprava, a i više bila dovoljna da raspravimo o svemu onome što je privatizirano, i na koji način je privatizirano kako su pojedinci, grupe, interesne skupine došle u posjed nekretnina, da kažem u portfelju Hrvatskog fonda za privatizaciju. Zato je sramotno i žalosno da danas evo ovdje raspravljamo o toj zadnjoj godini postojanja i izvješću koje je evo, o kojemu je referirao gospodin Marić. Je li to namjerno stavljeno danas za raspravu ja ne znam, ali tako ispada. Komedija e finita reklo bi se za Hrvatski fond za privatizaciju, na žalost ta komedija je zapravo tragedija za cjelokupno hrvatsko društvo i hrvatsko gospodarstvo. Obilježena aferama od maestra jedan, maestra dva, velikog maestra i maestrica, koje su orkestrirale rasprodaju hrvatske imovine, imovine hrvatskog naroda i ono što je stjecano desetljećima i stoljećima u Hrvatskoj. I sad mi raspravljamo za 5 minuta brže bolje o Hrvatskom fondu za privatizaciju, o onima koji su odgovorni za ono što se događalo o tome. Gospodin Marić je napravio samo za zadnju godinu izvješće, ali što je sa ovim godinama u kojima je, u kojima se krčmila hrvatska imovina, u kojima je prema nekim saznanjima džeparac bio 50 tisuća eura samo da dođeš razgovarati za prodaju ili kupovinu nekakve nekretnine u Republici Hrvatskoj? Što je o tome? U ovom izvješću za 2010., evo jednog primjera, piše da je prihod od prodaje nekretnina za 2010. planirano u iznosu od 50 milijuna kuna, ostvareno 13,7% ili 6 milijuna i 680 tisuća kuna. To je samo jedan od primjera ovako da kažem poslovanja Hrvatskog fonda za privatizaciju. Ali, puno su značajniji podaci o imenima koja su

i utjecaj politike i političke elite na ono što se događalo u Hrvatskoj i zbog čega je Hrvatska danas velikim dijelom u situaciji u kojoj je, a ne se pravdati recesijom, svjetskom krizom itd. Hrvatski fond za privatizaciju, eto koji je nestao, a dobili smo novo ime i novi pravni subjekt Agencija za upravljanje državnom imovinom je mora se ovdje reći kada je već prestalo njegovo postojanje jedan od glavnih sukrivaca za ovakvo stanje u hrvatskom gospodarstvu, za ovakvo stanje hrvatske nacije, za ovakvo stanje ljudi koji koji imaju percepciju u 80%-nom iznosu da su siromašni. 80% ljudi u RH ima percepciju da su siromašni, a kad bismo gledali realno po nekim parametrima onda bi to možda ostalo 50%. Zbog toga mi je žao što i postoji ova vremenska stiska, ali kada bismo elaborirali sve ono što je učinjeno od hotela pa da ne kažem dalje u privatizaciji, a preko Hrvatskog fonda za privatizaciju onda bismo došli do katastrofalnih poraznih rezultata kako su se krčili hoteli, tko je sudjelovao u igri, ne štedim tu ni lijeve ni desne, pogotovo počevši od Dubrovnika i Dubrovačke banke i hotela Štrokovih itd., jel' tako gospodine Matošiću, i kako su silni milijuni eura, stotine milijuna eura ukradeni od ovoga naroda i ove države. … /Upadica Štrok, Linić osovina i ima osovina još gospodine, ma nemojte se vi tješiti da je Linić samo tu, ima tu kod vas koliko hoćete. Zbog toga, Zbog toga, nisam očekivao da će danas biti ova rasprava, ali što da kažem, vaše izvješće kao izvješće za 2010. koje je korektno napisano u njemu je sve objašnjeno se može prihvatiti, ali ukupno Hrvatski fond za privatizaciju vam nipošto ne dobiva prolaznu ili pozitivnu ocjenu ni od kluba HDSSB-a ni od građana RH. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Znam da ste se sjetili moje rasprave kolega Grubišiću sa Slavkom Linićem, ali samo radi javnosti, sve te hotele je prodao SDP sa svojim partnerima dakle 2002., 2003. i to ih je prodavao na sramotan način kao što sam već govorio za milijun i 200 tisuća maraka, kasnije je ta cijena bila 600 tisuća maraka za hotel Excelsior

u Malostonskom zaljevu itd., itd. Ja se nadam da je Državno odvjetništvo, Državno odvjetništvo je sasvim sigurno dobilo dosta materijala, a nadam se da je te materijale proučilo i da će konačna konačna istina isplivati na vidjelo. Jer to što je napravljeno sa dubrovačkim hotelima je pljačka stoljeća od strane SDP-a. ja nisam govorio isključivo i samo o hotelima u Dubrovniku, postoje i drugi hoteli u RH. Poput hotela Punta u Vodicama, pa tamo navedite tko je tamo pljačkao. Nadalje, ja sam govorio mislio reći o niz drugih privatizacija, poglavito o privatizaciji INA-e u kojoj je sudjelovala i vaša stranka i vaš vođa veliki.

Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Nema je. Završni osvrt.

Samo tri rečenice za završni osvrt. Ovo Izvješće nadzornog odbora ne bi trebalo promatrati u kontekstu nerada nadzornog odbora prethodnih sastava i prethodnih 13 godina. Samo koliko je nadzorni odbor učinio napora u ovo izvješće pokazuje činjenica da niti jedan podatak u ovakvom obliku nije bio u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Sve smo morali selektirati, prikupljati, analizirati i staviti. zato je ovo tim vrjedniji, to je tim vrjednije izvješće jer u ovakvom obliku nijednog podatka nismo mogli naći u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Ali, slažem se da od '90-te na ovamo Hrvatski fond za privatizaciju da se njime upravljalo na učinkovitiji i racionalniji način Hrvatska danas ne bi bila u ovakvoj krizi. u mnogo tome su negativno pridonijeli najviše menadžeri u trgovačkim društvima u vlasništvu države. Najdugovječniji su bili, a najnesposobniji. I zato odgovornost je velika bila na Hrvatskom fondu za privatizaciju što nije smjenjivala takve rukovoditelje i što im nije određivala poslovne planove, a nakon neispunjenja poslovnih planova trebalo ih je smjenjivati. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.